Караниколов да отговори на поставени от нея въпроси. Не я виждам в залата. такъв случай ще дам думата на господин Стоичков за изказване, с очакване госпожа Нинова да бъде в залата. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! С представения законопроект ни се предлага отпадане на ВМЗ – Сопот от списъка по Приложение № 2, в който са включени търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие, които са от значение за националната сигурност. В мотивите на предложените законопроекти е видно едно-единствено обстоятелство: че ВМЗ – Сопот, е декапитализирано, че активите силно са намалени, че продукцията няма пласмент, че управлението и мениджмънтът години наред е изключително лошо. Но аз питам вносителите: само капиталовата адекватност ли е елемент от националната сигурност на

кои са елементите на националната сигурност, без да са изчерпателно изброени: на първо място, стратегията очертава по-широко разбиране за националната сигурност, като извежда на предно място сигурността на гражданите, обществените и икономически аспекти, без да подценява измеренията, свързани с отбраната, външната политика, разузнаването, охраната на обществения ред и защита на законността. В мотивите на законопроекта не виждам аргументи в изброените току-що елементи на националната сигурност. Подчертавам, обществени аспекти. Кои са обществените и социални аспекти на предлаганото изменение в закона? Какво ще се случи след като ВМЗ – Сопот, отпадне от обектите с национална сигурност и в последствие следващата точка отменим и стратегията, приета от същото това Народно събрание преди две години? Това означава, че от обществените аспекти социалният елемент отпада. Кои са аспектите във външната политика, питам аз, като елемент от националната сигурност? Какво следва, след като ВМЗ – Сопот, бъде извадено от списъка на обекти с национално значение? Отменя се Стратегията на Народното събрание, приета само преди две години, и се приватизира по критерии и оценка, избрани от Агенцията за приватизация, в която участвали всички представители на парламентарни групи. В много агенции участват представители на парламентарни групи, но все таки има Парламент, където според мен е мястото да се обсъждат изключително важните национални интереси. Като говоря за национални интереси, ще ми позволите да припомня и текста на Конституцията 18, ал. 4: със закон може да се установи дори държавен монопол върху железопътния транспорт, национални пощенски мрежи, използване на ядрена енергия, производство на оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества. Тоест, действащата Конституция казва, че тези производства са от изключително държавно значение. Те са изключително важни за държавата и са част от нашата национална сигурност. Какво се промени в капиталовата адекватност на ВМЗ – Сопот, от 2011 г. досега, когато през 2011 г. приехме стратегията за приватизация? Отговорите са два: Нищо не се промени, ВМЗ – Сопот, е в същото окаяно състояние. Тогава защо приехме стратегията през 2011 г.? Отговор две: окаяното състояние на ВМЗ – Сопот, стана още по-окаяно. Е, тогава управляващите две години защо не предприеха оздравителни мерки? Тогава вторият отговор не е в полза на управляващите, остава първият. И тогава, 2011 г., и сега ВМЗ – Сопот, е в незавидно положение. Защо тогава се занимава Народното събрание да приема стратегии, които още тогава – 2011 г., са били непосилни? Или пък зависим само от волята на един-единствен купувач? На този, който се е явил, поискал е удължаване на сроковете за запознаване с обекта, не е представил гаранция за удължените си срокове – поне аз нямам информация за такава. Социалното напрежение ескалира в Сопот. Отказа се на 14 януари 2013 г. единственият купувач, тръгна си, не загуби почти нищо. Загуби държавата, загубиха и тези 3100 работници и служители, които не са си получили заплатите. Продължаваме нататък – какво се предвижда в момента, какво се предлага? Отпадането на тази разпоредба и запазване на ВМЗ – Сопот, в забранителния списък това предлагам и аз. На второ място, актуализиране на стратегията от 2011 г. с оглед сегашното правно и фактическо икономическо състояние на обекта. И на трето място, търсене на голям стратегически инвеститор,

Няма. Госпожа Нинова е тук. Сега господин Караниколов има думата да отговори на повдигнатите от нея въпроси.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Благодаря Ви, че ми давате възможност от името на Агенцията за приватизация и следприватизационен какво се случи с обявената процедура за приватизация, стратегията, която имахме, и защо сега се внася предложение да бъде извършена приватизация без стратегия, но във никакъв случай без социални и други ангажименти. Първото основно нещо – стратегията като стратегия беше изключително добра и работеща. Текстовете в Стратегията за приватизация на ВМЗ – Сопот, които бяха приети от Вас, са залегнали и в приватизацията на „Булгартабак”, както и в момента в една приватизация за БДЖ „Товарни превози”. Тези текстове са съгласувани между Агенцията, както и синдикатите, а в момента забелязваме, че инвеститорите също не възразяват към това. Но каква е разликата? Че в едните дружества с тези текстове продаваме дружество, което все пак реализира оборот и има някакви печалби, а проблемът при ВМЗ е един – декапитализирането на дружеството. Това декапитализиране на дружеството не е от вчера, не е от днес, не е от 5-6 години. Искам да напомня на всички, които знаят, че през 90-те години дружеството влиза с милиони долари продукция, която е била вътре. В момента дружеството има милиони левове задължения. Това всичко е станало за 23 години, не от вчера, не от днес. Нека да не се обвиняваме кой бил виновен и кой не е. Въпросът е какво ще направим оттук нататък. Мога да Ви уверя, че когато Вие приехте стратегията, за което благодаря на абсолютно всички, защото тя бе приета в широк дебат между всички, включително и синдикатите, след това около месец и половина ние със синдикатите коментирахме и предоговаряхме неустойките по тези стратегии, защото стратегиите като текстове без неустойки реално не вършат работа. работа. Получихме съгласие от всички синдикати, които имаха отношение, и агенцията чак тогава пристъпи към реализиране на приватизационната сделка. Приватизационната сделка като стратегия и основание беше ясна. Като процедура абсолютно всичко беше ясно. Проблемът дойде от това, че когато единственият инвеститор влезе (въпреки че имаше интереси и от други, но те не отговаряха на условията), се сблъска с много неща през последните 23 години, а именно нарушена производствена линия, тоест не всичко се реализира във ВМЗ. ВМЗ работи на части. Една част се прави в един завод, друга част се прави в друг завод. ВМЗ вече не е този хегемон. В него вече няма инвестиции от 1990 г., което е страшно. От тази гледна точка мисля, че положението във ВМЗ е много тежко. Да, стратегия може да се приеме и ние можем да предоговаряме различни критерии по стратегията. Можем да се опитаме да коригираме стратегията, тя е работеща, но какво ще се случи? Ще дойде същият инвеститор, ако въобще дойде. Ако влезем да коригираме текстове от стратегията, ще трябва да коригираме оборотите, но това ще отнеме време. Няма как Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, продавайки мажоритарен (а не миноритарен) дял на държавата, да не заложи ангажименти.

В стратегията никъде не се посочва точен и ясен брой, за който говорим – 3200 човека. Там беше „към момент на откриване на приватизационната сделка”. От тази гледна точка Ви моля да ни дадете възможност за процедура за приватизация. Първо, по този начин можем да спрем една процедура по несъстоятелност,

дали считам, че чуждестранен инвеститор ще дойде в тази приватизационна сделка? Аз изразих мнение, което и в момента подкрепям – че без български партньор, който да познава конюнктурата на българския, на вътрешния пазар, чуждестранен инвеститор няма да дойде. Защо? Чуждестранният инвеститор си има пазарите. си има пазарите. Това е стратегически инвеститор, който ние търсим. Той няма да дойде да търси пазари в България. Но колелото на ВМЗ – Сопот, е счупено.

Той има пазари в чужбина. Трябва да завъртим колелото, което в момента е много тежко. Това изплаши инвеститорите. Когато влязоха в „Блю дилиджънс” и реално разбраха какво е финансовото състояние на ВМЗ – Сопот, което, извинявам се, че се повтарям – не е от днес и от вчера.

Такова нещо не може да се случи, ако, разбира се, имаше контрол, ако предприятието не се водеше умишлено към фалит, за да се стигне в крайна сметка Мисля, че по този факт сме съгласни. Къде в света има губещо оръжейно предприятие?! Това е абсурдно! И ние тук се дърляме едни други, обвиняваме се и се чудим как да го вдигнем на крака. Тук има въпиюща некомпетентност, въпиюща недобросъвестност, въпиюща корупция и въпиюща незаинтересованост, за да се стигне до това състояние. В момента от ГЕРБ се прави спасителна маневра. На шофьорите им е известно какво значи спасителна маневра. Това е маневра, действие, за да не се стигне до по-тежък резултат. Само че то ще се стигне до по-тежък резултат. е неминуемо. Резултатът ще бъде като на хиляди български предприятия, докарани до колапс, нарязани на скрап. Резултатът ще бъде същият, какъвто беше съвсем скоро в Кърджали и каквито резултати имаше с другите около 70 броя предприятия от Военнопромишления комплекс, които тъй наречената демокрация завари.

Няма предприятие – няма проблем. Това е принцип. Защото много скоро няма да има Вазовски машиностроителни заводи! Това е известен Ние от „Атака” сме предупреждавали и предричали за други предприятия – и в миналия парламент, и в този парламент – какво ще стане с приватизиращи се предприятия. И то се случи! Няма да правя списък, той е много дълъг и много печален. Но за да се стигне до това положение, има друга причина. Тя е, че на България не й се позволява да произвежда оръжие. Това тече като постановка от самото начало на прехода. Огромната част от предприятията, които произвеждаха оръжие в България, точно по тази причина бяха съсипани и унищожени, защото в тази високодоходна дейност, която носи такава огромна печалба, има участници, които са ясни и фиксирани. Те налагат на малки страни като България – такива, които слушкат и които се подчиняват, точно тази формула. Кой ще ни даде дори и сега да произвеждаме по за 200-300 милиона?! Тук могат да ме поправят представителите от Министерството на икономиката, може би не съм точен, но общо взето толкова е специалната продукция, която България произвежда. Този дял дял бърка някому. Някой не иска България да бъде конкурентоспособна на този пазар, иска да ни отреже от милиардите, които България произвеждаше, и това малко, което ни е останало Това е друга причина. Правителството на ГЕРБ като послушно, като истинско колониално правителство ще осъществи и тази мръсна поръчка, която е против българския национален интерес – България все още да бъде производител на някакви количества специална екипировка и техника (да не говорим само за оръжие). Това е целта на цялото това голямо занятие. Тук и от БСП спорят по въпроса кое било по-добро. отвръщат: видите ли, това било средство и начин нещата в предприятието да се оправят. Няма такова нещо! Много скоро Вазовските машиностроителни заводи ще последват съдбата на десетки, стотици и хиляди други печеливши конкурентоспособни предприятия от българската икономика, ще бъдат нарязани на скрап,

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Ясно е, че Коалиция за България ще гласува против това решение. Бяха изложени Мотивите, които управляващите предлагатe, господин Червенкондев, звучат странни, смешни, но в някакъв смисъл традиционни за начина, по който Вие защитавате решенията в отсъствието на кабинета. Големият отсъстващ днес е кабинетът. Големият отсъстващ е министърът на икономиката, който да дойде и да каже има ли той някаква идея за развитието на военнопромишления комплекс? Стига с тия 20 години, тройната коалиция и прочие. Говорете колкото искате за тях. Големият въпрос е за отговорността на днешния кабинет, на днешното правителство, на днешния министър, дори не на Трайчо Трайков. Трайчо Трайков вече не е министър. Такъв отговор няма. Отсъствието на компас в правителствената политика и голямото разминаване с предизборните обещания много прилича и на другите работи, с които сте се захванали за тези четири „Белене” – ще го строите до средата на мандата, в края на мандата – няма да го строите. Мога да Ви изброя поне 5, 7, 8 знакови случаи. В тази дискусия не отговаряте на големия въпрос: защо приемате тази тежко звучаща стратегия, не стратегията за приватизация, а стратегията за развитието развитието на този сектор? Защо не го отмените? Защото Вие отменяте само стратегията за приватизация днес. Само че ако отворите другия документ, който сте приели – за развитие на сектора, в който казвате: „Че се притежават технологични възможности, потенциал, осигуряване производство на продукция на световно равнище в областта на лекото въоръжение…” Да ви чета ли по нататък какво сте приели, уважаеми народни представители. (Реплика от народния представител „Крайни производители с конкурентни способности” и прочие, и прочие. „Качествени продукти и системи, някои от които са без аналог в света”. Ще отмените и преразгледате ли тази стратегия, не стратегията за приватизация? Или Вие от ГЕРБ, с изключение на Михов, имате представа? Само че го няма министъра да каже той има ли представа? Каква е позицията на правителството? Нямате представа! Финалното съсипване на военнопромишления комплекс е част от отговорността на Вашето правителство. Сега искате леко, тихо, с оглед възникналите проблеми в предприятието,

Ситуация, в която искате да съкратите работници преди приватизацията, за да бъде по-ниско нивото, в което ще се договаря запазването на работните места, уважаеми представители на Агенцията за приватизация. Тези трикове са се въртели откакто има приватизация в България и Вие сте дошли тук да учудите света. Няма никаква яснота. Агенцията за приватизация като излизате тук да отговорите на въпросите на госпожа Нинова – конкретни въпроси – като контактувате с тези стратегически инвеститори у нас и по света може би ще предложите закон за свободна продажба на оръжие, за да се развие повече, първо в България. Както чух от Вас и Ви разбрах – в Америка ще го забраняват, у нас маже би трябва да се създаде програма за въоръжаване на населението. Кой, как и каква ще бъде ролята на държавата? Как държавата ще остане да присъства в този силно чувствителен сектор? Навремето, когато се продаваше „Нефтохим”, имаше Златна акция. Когато ерепетата се приватизираха, постепенното излизане на държавата беше осигурено чрез миноритарно участие. слушам, твърдите, че за Вас участие под 51% няма никакво значение, макар че има и европейски директиви, господин Червенкондев. Има и подробна уредба в Търговския закон, която защитава дори участниците под 10% от капитала и им дава изключителни права. Само държавата е единственият най-некадърен собственик на акции и дялове по света. Това, което правите, е подпис на провала Ви в основен сектор на България – военнопромишления комплекс. Хубаво е, че тази дискусия се провежда тук,

Няма желаещи да репликират. Други народни представители? Няма. Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Пирински, което комисията не подкрепя.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Гласувах „против” както и двамата народни представители от ГЕРБ от този избирателен район. Те не можеха да гласуват по друг начин, защото ще отидат при тези хора, защото са техни избиратели. Гласувах различно от народните представители от ГЕРБ, които се ангажираха да бъдат вносители на този законопроект, вместо хората, които носят отговорността като представители на изпълнителната власт. Гласувах „против” и различно от мнозинството на ГЕРБ, защото Вие не поискахте да чуете нито един от сериозните аргументи, изложени от колегите ми в този дебат. Вие просто сте решили да освободите държавата от бреме, което сте неспособни да носите – да участвате, като представители на държавната собственост в предприятие с възможности да реализира заетост и печалби. И понеже не можете да го правите, и не може да го продадете според стратегията, сваляте стратегията и решавате да го джиросате. Не смея да кажа дали с договорка, дали с комисиони, но понеже понеже се самооценявате, че сте неспособни да реализирате държавническата функция и интереси, да се освободите от тази държавна собственост. Аз съм против това и го изразих с моето гласуване, солидарен с колегите ми, които изложиха тук професионални аргументи. Благодаря Ви, господин Божинов. Господин Червенкондев, продължете с доклада. Благодаря, госпожо председател. Заключителна разпоредба. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае господин Стоев.

за одобряване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот, № 302-03 2, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2013 г. На свое извънредно заседание, проведено на 5 февруари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Проект за решение за отменяне на Решение на Народното събрание от 2011 г. за одобряване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот. На заседанието присъстваха Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, и Лъчезар Борисов – началник отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Според мотивите, изложени от вносителя, в съответствие с изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с Решение от 23 март 2011 г. Народното събрание на Република България приема Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот. В хода на процедурата по приватизация са подадени оферти от трима кандидат-купувачи. При прегледа на подадените документи двама от кандидатите отпадат. Допуснатият до заключителния етап участник представя изискваната обвързваща оферта в срок, но не и предвидения депозит в размер на 3 млн. евро или левовата му равностойност. Това води до прекратяване на процедурата по приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи”. Към настоящия момент финансово-икономическото състояние на дружеството е изключително тежко. Зад задълженията, освен държавата и персонала на дружеството, седят и значителен брой търговски банки и контрагенти, част от които вече са предприели действия за обявяване на дружеството в несъстоятелност. Поради тази причина единственият възможен начин за ускоряване на процеса по раздържавяване е изваждането на дружеството от списъка по Приложение № 2 към чл. 35а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, отмяна на Стратегията за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот, и стартиране на приватизационна процедура по общия ред, предвиден в закона. След представяне и обсъждане на Проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се” – 4 народни представители. Въз основа на гореизложеното, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ за отмяна на Стратегията за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 35а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Дискусията е открита. Народни представители, които желаят да вземат отношение? Госпожа Нинова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще гласувам „против” по една формална причина и две – по същество. Формалната причина е, че ако гласувате „за” това решение, ще отмените Стратегията за приватизация на ВМЗ – Сопот, но ще остане в сила Стратегията за развитието на Военнопромишления комплекс, а тези две решения влизат в противоречие едно с друго. Двете причини по същество: Първата е, че тази стратегия, която се каните да отмените, беше единствената гаранция за оздравяване на предприятието, за намиране на пазари и за осигуряване на работни места. Втората е, че ако отмените стратегията, прехвърляте приватизацията в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, а нейният директор не даде смислен отговор на нито един от въпросите ни днес, като например: - Какви ще са критериите към потенциалните купувачи? Ще се изисква ли за определен период от време те да са се занимавали с производство и търговия на оръжие и стоки с двойна употреба? - Ще се изисква ли да имат определен капитал, да запазят определен брой работни места и така нататък? Липсата на отговори по тези въпроси ни кара да се съмняваме в компетентността и прозрачността, по която ще бъде направена приватизацията в Агенцията за приватизация. Единственото нещо, което днес директорът на агенцията направи, е да внесе още собствен принос в икономическата теория. Миналия път чухме, че ВМЗ продава на вътрешния пазар. Днес научихме, че кредиторите били от вътрешен пазар. Миналия път си позволих, макар и не съвсем колегиално, да кажа, че е пълно с „калинки” и в Агенцията за приватизация. Днешното изказване от Агенцията за приватизация е още едно потвърждение на това мое твърдение. Не приемайте това решение! Съсипвате едно предприятие, което е стратегически важно за България, което има експортен потенциал и което гарантира работа на български граждани. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Ако правителството и мнозинството наистина подхождаха отговорно към съдбата на ВМЗ, вместо това решение трябваше да бъде внесен Проект за решение за оздравителна програма, която Народното събрание да утвърди и която да бъде сериозна основа за изпълнение на всички тези добри намерения, за които и господин Червенкондев, и председателят на Агенцията по приватизация тук ни убеждават, че ще се осъществят. И тези така наречени обяснения, които даде господин председателят на Агенцията по приватизацията, още веднъж доказват, че Вие не знаете какво ще правите. В Стратегията, която Вие похвалихте, е записано: „С оглед постигане на поставените основни цели при приватизацията на дружеството до участие в приватизационната процедура ще се допускат инвеститори, които имат опит в управлението и организацията на дружества, произвеждащи отбранителна продукция и продукция с гражданско предназначение и опит в реализацията на такава продукция чрез износ, внос и трансфер на оръжие”.

че има определен частен интерес, който Вие се каните да обслужите. Само че това, което ще правите е в разрез и със същината на стратегията, и със Стратегията за отбранителната технологично-индустриална база, която беше цитирана. Не на последно място е Бялата книга за отбраната и въоръжените сили, което не правителството, а този Парламент прие. Ето какво пише там: „Министерството на отбраната ще разработи принципно нова, единна и всеобхватна политика по отношение на българската отбранителна технологична и индустриална база в контекста на членството на страната в НАТО и Европейския съюз. Технологичните тенденции във военното дело и потребностите за развитието и поддръжка на материалната компонента на отбранителните способности. Ясната визия и планове на Министерството на отбраната за развитие на тези способности ще осигурят условия за индустрията информирано и дългосрочно да разработва своите инвестиционни програми. За тази цел ще бъде създаден индустриален форум и така нататък, и така нататък. Очевидно намеренията са много красиви с нула покритие от страна на правителството, а сега и от мнозинството. Истинската картина, както цитирах и по предишната точка, се съдържа в откровенията на заместник-министър Радев от тази трибуна при приемането на Стратегията. казва: „Не можем нищо да правим в дружества, в които имаме 34 и 26 процента, не можем да ги контролираме” – сочи „Терем” и така нататък. В началото на днешното заседание имаше пространни разсъждения какво означава „под 50” и „над 50” процента. В случая с ВМЗ сме далече над 50%. Но тук вече влиза така нареченият аргумент” на господин Радев: „Вижте примерите – щом станат частни, започват да печелят”. Какво е обяснението му: „Очевидно, уважаеми народни представители, нещо е направено, а може би нещо липсва в нашата традиция или уредба!?” Това е апликация от отговорността да управляваш така, че предприятията да работят. Вижте какво ни съобщава господин Радев в хода на своите разсъждения малко преди тези обяснения: „Брутният вътрешен продукт произвеждан от военнопромишления комплекс у нас е 0,5% от отбранителната промишленост. В Европейския съюз са заети около 800 хиляди души, а цифрата е два до 2,5% от брутния вътрешен продукт”. Ясно е, че това правителство се е отказало да развие структуроопределящ отрасъл. Вчера министърът, който избрахте на науката и образованието, Ви съобщи, че индустрията се задъхва от липса на икономически кадри. Че той създава организацията да се обучават и така нататък. Всеки един от тези хиляда и неколкостотин души, които Вие се каните да пратите да озеленяват и още не знам какво да правят, са кадри със златни ръце. Това предприятие, което е имало 27 хиляди души работници в целия южен централен район, в цяла България, е един от потенциалните гръбнаци за възраждане на българската индустрия. Вие вместо да седнете, да се замислите какво правите, да разработите всички възможни варианти този комплекс от предприятия в партньорство с приватизираните, да разработи нова дългосрочна схема, която да създаде работа, която да създаде технологични производства и която да бъде един от генераторите, локомотивите на икономическото възраждане, Вие влизате с това нищожно срамно решение! Госпожо председател, кой е вносителят на това решение? – Министерският съвет! Кой се е подписал? – Заместник министър-председателят Цветан Цветанов. Заместник министър-председателят, който отговаря за националната сигурност. По-голям позор за това правителство аз не мога да си представя! Първа реплика – господин Божинов. Вие казахте, че прозират намерения да бъде обслужен частен интерес. И какво от това, като прозират? Какво от това, че Вие сте го съзрели и че отговорно алармирате тази зала, която е няма? Какво от това, като медиите ги няма? Няма да съобщят на българския народ, че прозира такъв интерес. Медиите услужливо показаха възторга от раздадените 4 млн. лв. с неясен произход. Медиите информираха за моментно щастливите хора. От вчера ни показват хората със златни ръце, за които говорите, господин Пирински – смазани, вече негодни да се борят, отказали се да се борят и тръгнали с листовете да си събират подписите. Затова Ви правя реплика, че не е достатъчно Вие и ние да прозрем, не е достатъчно мнозинството да мълчи! Трябва да се намери път обществото да намери истината за причините за неговия крах. В противен случай, то мълчаливо ще се съгласява и възторжено ще адмирира цинизма, с който му подхвърлят трохи от онова, което е заработил.

и петдесет и нагоре милиона задължения има това предприятие. В момента има първо дело за несъстоятелност. Второто дело за несъстоятелността на това предприятие е насрочено за съвсем скоро.

Това е истината. Какви са истинските интереси в момента? Интересите са съгласувани със синдикатите, които са съгласни да се направи нова процедура за приватизация и да се направи опит за спасяване на това предприятие, а не да се ликвидира. Синдикатите

Интересът е тези 3200 човека да бъдат защитени на този етап от ликвидацията на дружеството, от неговото обявяване в несъстоятелност. Това е действителността и това е алтернативата. Всички, които се изказваха по предходната точка и сега, какво предлагат?

Нека да се опитаме да го оздравим. Нека да се направи открита, прозрачна приватизация с ясни критерии, приети от Надзорния съвет – там, където има представители БСП, ДПС, сините, и ГЕРБ. ГЕРБ няма над 50%, а трима от седем членове на Надзорния съвет. Всичко това ще става в открит диалог със синдикатите, както се прави досега. Това е истинският интерес и предложението, което сме направили в предходната точка и сега с отмяната на стратегията, която в момента не можа да сработи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Червенкондев, от последните три години българското правителство води преговори и разработва стратегия за закупуване на многоцелеви изтребител като последната сума, която сочи, е 700 млн. лв. От страна на фирмите и държавите, които правят тези предложения, първо, има много ясен ангажимент и на правителствата зад техните фирми. Второ, което е свързано вече с Вашата позиция, за която говорихте преди почивката – Вие отхвърляте косвения, индиректния офсет, независимо че фирмите-доставчици Ви предлагат такива насрещни възможности. И вместо Вие да разработите насрещна позиция на правителството, което да каже като държава – членка на Европейския съюз, като участник във всички дискусии за създаване на единна отбранителна стратегия на Европейския съюз със своя отбранителна индустрия, да поставите пред своите партньори проблема на модернизацията и конверсията на част от отбранителната промишленост – най-доброто, което Вие можете да ни предложите, е да дадем на една агенция, която не знае какво прави, да разпродаде дружеството. Това е пълно безсилие, пълна липса на отговорност и пълна липса на мисъл какво всъщност правите, защото Вие съсипвате цял отрасъл, цял регион и перспективата за сериозно индустриално развитие в един стратегически отрасъл. Не е вярно, че това е единственото решение. Това е единственото решение, на което това правителство и това мнозинство са способни, но има много по-добри, напълно реални, които трябва да бъдат реализирани.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Червенкондев, с всичките си действия правителството тика ВМЗ – Сопот до пропастта. В момента сте изправили ВМЗ на ръба на пропастта. С последното си действие да го приватизирате без стратегия го блъскате в пропастта и му обяснявате, че няма друг шанс освен това. Трета реплика? Няма. За дуплика – господин Червенкондев. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз ще повторя и потретя. В момента или продаваме чрез Агенцията за приватизация, както се случи – с критерии, или синдикът ще влезе и ще разпродаде на парче без никакви ангажименти и застраховки за работещите, които ще бъдат изхвърлени на улицата. (Реплика от

Доволни ли са тютюнопроизводителите? Доволни ли са служителите, които останаха? Да. Пак беше без стратегия, беше с критерии. Това предлагаме ние. А Вие предлагате разруха и унищожение това, което се е случвало в хилядите приватизационни сделки преди това. Това не е наш начин на управление и на реални продажби. (Частични Няма. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Моля квесторите да поканят народните представители в залата, предстои гласуване.

Подлагам на гласуване Проект за решение за отмяна на Решение на Народното събрание от 2011 г. за одобряване на Стратегия за приватизация на Вазовски машиностроителни заводи – ЕАД, гр. Сопот. Гласували

Уважаеми колеги, на заседанието предходния път спряхме дискусията по чл. 10. Сега продължаваме оттам, откъдето сме спрели за изказване по чл. 10. Господин Ивелин Николов, заповядайте.

Хубаво гласувахме да дойде госпожа Милена Дамянова, но от вчера българското правителство има нов министър на образованието, младежта и науката. Моето становище е, че аз не съм сигурен в позицията на господин Воденичаров дали подкрепя този законопроект в този му вид, който меко казано е спорен.

Настояването на управляващото мнозинство тази седмица още преди да бъде избран министър да се гледа този законопроект има три варианта – или е демонстрация, че няма никакво значение какво е мнението на министъра, или е пълна безотговорност към този важен закон, или не го броите за нищо този министър, защото той вчера обясняваше, че ще прави нови технически училища, а те са обект на този закон, тъй като той отменя Закона за професионалното образование. Процедурното ми предложение е да гласуваме изваждане на точката от седмичната програма за тази седмица и отлагането й за следващата седмица.

Продължаваме по дневния ред. Сега имате думата за изказване. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В продължение на повече от три месеца бившият министър – провалил се, на образованието и науката разпространяваше една голяма неистина в публичното пространство, че финансирането на частните училища и детски градини е европейска практика и затова българската държава и българският данъкоплатец трябва да участва във финансирането на частните училища и детски градини. европейска практика е в отделни държави на Европейския съюз от бюджета на държавата да се дават пари в частни училища и детски градини, но само в три случая – първия, когато тези училища изпълняват обществена поръчка, където не може в този район да има държавни и общински училища, втория, когато в професионалното образование те предоставят специалности, които държавни и общински училища не предоставят, и третия случай – по проектна схема, по която се конкретизират услугите, които се дават след държавното финансиране. В нашия закон такъв текст няма. Тук възниква въпросът: какво се случва с тези 22 области на България, в които няма частни училища и частни детски градини? Защо моите избиратели – гражданите на Габровска област, ще плащат от своите данъци образованието на ученици от София? София? Това ще бъде за сметка на качеството на тяхното образование, в тяхната област, където няма частно училище. И за да не говорим празни приказки по време на това обсъждане бяха събрани

където буквално се казва: „При приемането на този текст частните училища ще станат привилегировани, а държавните и общинските – дискриминирани. Държавната политика за образование трябва да се осъществява в общинските и държавните училища. Правото на достъпно и задължително образование за всички се гарантира единствено в държавните и общинските училища”. Становището на Национална Априловска гимназия – Габрово. Директорът на гимназията, по време на обсъждането на законопроекта: „Частното училище извършва образователни услуги срещу заплащане. Това противоречи с това, което трябва да осигури държавата”. И извън финансираните дейности, пише в проекта, но къде е записано кои дейности финансира държавата? Аз държа в тази зала преди приемането на тези текстове наистина да чуем становището на министъра на образованието, младежта и науката, който очевидно Вие за нищо не броите от първия ден, откакто той е встъпил в длъжност. длъжност. Този законопроект не отговаря на десетки въпроси, които би трябвало да бъдат отговорени в училищното образование: как децата да не напуснат училище, как да върнем напусналите, как да привлечем онези, които не тръгват на училище; как да осигурим качествено образование на децата със специални образователни изисквания, как да осигурим същото и да помогнем на децата от малките населени места; как родителите да са съпричастни и да работят в екип с училището и учителите; как ученикът да се чувства значим, спокоен, обгрижен в училище и да не напуска, как да му е по-интересно и по-важно в училище; как учебните планове да станат по-ефективни, да дават по-качествено образование; как учебните програми да са по-удобни, по-полезни на ученици и учители и как да осигуряват повече знания, умения и възпитание; как учебното съдържание да е по-интересно, по-обективно и да дава повече шансове за житейско бъдеще на детето, как да запазим възможност за избор на учебник и в същото време да спрем десетките учебници, объркването и учебникарската мафия, която този законопроект подкрепя; как да осигурим алтернативните форми на обучение в клас; как да се повиши авторитетът на учителския труд, как да се развива професионално учителят, какво може да направи учителя по-удовлетворен от тъжната му съдба;

Неговото приемане още няколко месеца, както каза председателят Стоичков, ще бъде срам за този парламент.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Съжалявам, че в известен смисъл ще повторя нещо, което казах, когато приемахме закона на първо четене. тази теза с финансирането на частните училища от държавата, явно че е линия на либертарианство, тя е принципиална линия по смисъла на на тезата за публично-частното партньорство. Проблемът обаче не е в това. Проблемът е в това, че както и тогава забелязах, нарушават се основни принципи на капитализма, в който Вие се кълнете като в икона, както съм чул от много ваши дейци и главно от лидера Вие нарушавате даже чл. 18 от Учредителния договор на Европейския съюз, където е казано ясно, че частният капитал не може да бъде финансиран от държавата, а тук пледирате точно за това в частния капитал да се наливат държавни средства. Частните училища формират печалба, формирайки печалба те всмукват средствата, които ще им бъдат дадени от държавата, тоест държавата ще формира част от тяхната печалба, може би по-голямата част. Следващият проблем е въпросът за дискриминацията. Дискриминирани са, както е написал кметът на Банско, държавните училища, защото частните училища събират и такси, и получават държавно финансиране, а държавните училища се финансират само от държавата. Ако разрешите на държавните училища да събират такси, всички ще бъдат равнопоставени и тогава ще изчезне проблемът, заедно с което ще изчезнат и държавните училища, тоест всички училища ще бъдат публично-частни партньори. Това е! Каквито и уговорки да се записват в закона, че държавните пари щели да отиват за специални дейности, които са разписани, и прочие, и прочие, все пак частните училища ще формират печалба, а това противоречи на основните принципи на капитализма. Зная, че всичко това не влиза в ничия глава, зная, че дори по медиите никой няма да му обърне внимание, но имайте предвид, че нарушаването точно на тези принципи руши в основите си капитализма и води по светлия път към комунизма. Благодаря Ви за вниманието.

не само от гледна точка на идеологическата мотивация при включването на подобни предложения, а от гледна точка на това как ще функционира българската образователна система оттук нататък. Мисля, че е криворазбран либерализъм да се подкрепи идеята за държавно финансиране на частните учебни заведения. Уважаеми колеги, образованието и здравеопазването създават услуга, която няма чист пазарен характер. Образователната услуга и услугата по здравеопазване е публична услуга или публична стока. За тази услуга отговаря преди всичко държавата. На държавата може да не й пука дали цените на картофите са пораснали с 50% или хлябът струва с 20 ст. повече – това е проблем на пазара. Но на държавата страшно много й пука, ако образователната услуга не е качествена и ако услугата в здравеопазването не струва. Ако там обществото каже, че тези услуги – тези публични услуги, не са добре, това води до много тежки политически последствия – падат правителства. Един от основните критерии за оценка на всяко управление е равнището на образование и равнището на здравеопазване. Ами, представете си, частният капитал влага пари в образование. Какъв ще бъде мотивът на този частен капитал да вложи парите си в образование? Мотивите могат да бъдат два: първият е възвращаемост. Нито един частник няма да вложи пари някъде, ако той няма в достатъчна степен възвращаемост, тоест достатъчно голяма норма на печалба. Ако аз съм инвеститор, ще преценя дали образованието ще ми носи достатъчно печалба, за да вложа своите частни капитали. Второто условие е сигурност

да бъде по-конкурентоспособен, да дава по-висока, по-качествена образователна услуга? Какъв ще бъде мотивът, освен печалбата?! Трябва да повишим заплащането на този хора да обучават по-добре в сравнение с държавното училище учениците, тяхното образование да бъде по-високо, да бъдат по-конкурентни, да речем на държавното училище. Ако всички ученици в такъв малък град като Банско кажат: „Ще отидем в частното училище”, какво ще стане с държавното училище?! Какво ще се получи?! получи?! Не гледайте на образователната услуга като на елемент на истинския пазар. Това не са пазарни отношения. Образованието и здравеопазването са така наречените „социални прозорци” на всяко общество. Всеки човек извън България гледа на България през тези прозорци и казва: „Тази страна е добре развита, защото има добро образование и добро здравеопазване”. Това е грижа преди всичко на държавата. Не бива да отнемаме функциите и отговорностите на държавата в това отношение. Не бива и да разчитаме, че частникът, инвеститорът, аз нямам нищо против тях, ще замести отговорностите на държавата в това отношение. Частникът ще си следи цените на картофите, на млякото, на сиренето и ще преориентира своите инвестиции в съответната посока. Не е негова работа да гарантира безпрекословните и безусловни права на всеки съгласно Конституцията да получи качествена образователна и здравна услуга. Затова ние няма да подкрепим текстовете в този член. Благодаря. Реплики? Няма. Госпожа Добрева – за изказване. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, ще започна със Същността на националния ни културен модел и съответно на системата на българското образование и през ХІХ, и през ХХ век са с обществена насоченост. Българинът винаги е защитавал гарантирания равен достъп до образование и това се реализира в системата на така нареченото „масово училище”. Нашето общество и поради исторически, и поради цивилизационни причини не основополага елитарното образование, не обособява детски градини и училища отделно за най-богатите или за най-силните на деня и отделно за децата на средностатистическите български граждани. Опитите от близкото минало децата на номенклатурата да се образоват в затворена среда не получават особено развитие. Могат да се приведат редица примери както от собствения ни опит, така и от европейските практики, които показват, че в държави като България въвеждането на държавно субсидиране на частното образование не би трябвало да се дискутира сега. В момента да се дават пари и средства за частното образование би било акт на волунтаризъм и на социална безотговорност, още повече че тези средства са крайно недостатъчни за общественото образование. Днес реалността е: огромен процент на инфлация, галопиращи цени на електроенергия, много високи цени на горивата, увеличение на акциза на дизела, а това предполага, че понастоящем въпросът е системата на детските градини и училищата да оцелее в съществуващата икономическа реалност, и то при положение че България отделя нищожни средства за образование в сравнение с останалите държави членки. Голямата гордост на управляващите, че образованието от тази година е приоритет, измерено с числата от брутния вътрешен продукт, показва, че увеличението е с 0,1% в сравнение с 2012 г., тоест от 3,4% от БВП тази година имаме 3,5% от БВП. В сравнение с последната година от предишното управление средствата са намалели с 0,7%. Няма друго управление на страната през последните 23 години, което да отделя толкова малко средства за образование. Позоваването на европейски традиции в полза на бързото въвеждане на държавното субсидиране на частното образование е необосновано, защото в Европа – това го каза и господин Николов, има различни практики, а и процентът за образование, който съответната държава членка отделя, е между 4,5 и 5,5% от съответния брутен вътрешен продукт. Как обаче можем да обясним налагането на мярката, която четем в чл. 10? На първо място, натиск на световните институции. Второ, резултатът от тази мярка е възможно рязко да раздели образованието на елитарно за децата на богатите, и на масово – за децата на небогатите и бедните българи. Трето, в общественото пространство вече се коментира, че тази мярка има конкретни материални измерения: сключена е сделка между авторите на тази идея и богатите родители, и заинтересованите лица от различни частни образователни сдружения. Уважаеми колеги, ще завърша с едно припомняне. Всяка година на 1 ноември България се прекланя пред Будителите. Именно те завещаха на своите потомци такъв модел на култура, който следва да развива училището като обществено по своя характер, модел, при който образованието е ценност, която не трябва да се подчинява на властта на парите. Ще прекъснете ли тази българска традиция?! Надявам се, че отговорността Ви пред настоящето и бъдещето на България ще надделее над предложения, които работят срещу високите хуманистични и демократични начала в българската и в световната образователна система. Благодаря. Господин Методиев, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо заместник-министър, колеги! Аз съм „за” този текст. съм се в комисията защо съм „за”, изказах се на първо четене защо съм „за”, но не мога да не изпълня това свое задължение да взема думата и сега – в рамките на тези минути. Няма абсолютно никакъв проблем, както колегите от ляво съзират някаква конспиративна теория за заговор между някакви хора, които са внесли законопроекта, и други, които се занимават с частно образование в България. Колеги от ляво, има друг, по-голям проблем. В момента има мода, тя е европейска, тя е американска – нарича се homeschooling. Аз лично съм много притеснен от тази мода, защото смятам, че училището е институция и че трябва да има максимална възможност тези институции да функционират, именно за да социализират детето. Homeschooling изключва училището като институция. Дали тези родители са прави или не, не е тема на нашия дебат и няма да бъде, за радост, защото всеки има право да решава сам за себе си в една демократична държава. Въпросът е: правилата, които изработва държавата, създават ли шанс или не създават такъв? Вносителите с тази своя инициатива – парите следват ученика, да бъде доведена до край, нещо, което започна в края на 90-те години на миналия век и сега завършва с този текст, дават отговор на този изключително наболял в момента Дали има опасност от конкурентна среда, която рязко да се смени в полза на частната училищна мрежа и там да отиде елитът на българската нация, като под „елит на българската нация” разбираме богатите хора – това е доста остарял възглед.

Времето позволи на знаещите, можещите, независимо от коя социална страна на имането са, в едно общество да успяват. Толкова много хубави примери има. Може да си заможен и да си много глупав. Няма никакъв шанс, никакво училище да те направи умен – няма как да стане, не е възможно. Ще си останеш глупав и заможен. Същото може да се случи Това е някакво жалене по младост, което сигурно има избирателно-електорален смисъл, но няма съдържателен. Освен това, каква е българската реалност? Българската реалност е – ако сбъркам голямото число, да ме поправите: училищна мрежа – над 3000 държавна и общинска, и над 100 частни. То е капка в морето, то е нищо, то е мъничко. В някаква степен е детенце, което трябва да бъде отглеждано, ако имаме идеята да се грижим за това, ако искаме да се грижим за образователната система като цяло. Отнасям се с много Отнасям се с много голямо желание да Ви бъда полезен, не че ще го постигна сигурно. Говоря за левицата. Искам да се разбере, че не можем да зачертаем частната инициатива в образованието. Защо да го правим? Кому е нужно това? Държавата казва така: изработен е норматив, този норматив „парите следват ученика” ще върви и след тези деца. Нека да върви. Какво лошо има в това? Каква заплаха се видя? Защото тук се чуха много тежки, страшни думи. Няма такива неща. Дори мисля, ще си позволя прогноза: тъй като смелостта на вносителите е обезкуражена от липсата на смелост в Министерството на финансите и се отмества от това във времето, тоест отишла е някъде през 2016 г., а сега сме 2013, такива отмествания означават, че това не влиза в сила и през 2016. Господ Господ Бог знае може би кога ще влезе в сила. Ако избирателното тяло вземе та се наклони наляво, може да не влезе и през 2020, пак Господ Бог знае и българските избиратели в случая. Така че това е само

Вие сте историк. Четете много и сигурно, четейки, сте забелязали, че съвременната политологична мисъл твърди, че съвременната европейска левица уважава и подкрепя дейността на частната собственост, на частните предприемачи, и то много сериозно. Но тук не става въпрос за това. Въобще никой Въобще никой не говори някой ще накърнява ли по някакъв начин интересите на частните предприемачи. Тук става въпрос за други два проблема. Единият е голямата несправедливост милиони жители в райони на България, в които няма частни училища и детски градини, да плащат със своите пари за обучението на жителите на тези градове, където има частни училища! И това е факт! Вторият голям проблем – тук не се спазва принципът „парите следват ученика”. Това е прокламирано, но не е регламентирано! Тези пари отиват в търговско дружество, регистрирано по Търговския закон и никой никъде в този законопроект не регламентира за какво се използват те! Това търговско дружество, регистрирано по Търговския закон, може да ги използва за външни услуги,

че тук няма проектния принцип, при който има ясни финансови отчети за какво се използват парите, които данъкоплатецът дава в една частна фирма. Той, щом е решил, че има сили и възможности да развива частно училище, трябва да си е направил сметката. Господин Стоилов – втора реплика. Господин Методиев, първо да Ви репликирам според мен за две неточности във Вашата аргументация. Вярно е, че високото образование в редица случаи дава възможност на хората да намерят по-добра реализация. Но тук говорим за достъпа до образование, който трябва да бъде равен. Той в много силна степен се влияе от имущественото състояние на хората, от това къде живеят, за това дали ще могат да получат достатъчно добро образование. Онова, което определихте като капка в морето поради малкия брой на такива училища, може да се превърне в капка катран по отношение именно на този равнопоставен достъп до образование. Принципът, който се прокламира, че парите следват ученика или каквото и да е друго, според мен трябва да има редица корекции. Той не може да бъде предлаган абсолютно, защото води именно до такива деформации, чийто краен икономически и социален ефект е отрицателен. Ние имаме данъчна система в образованието и от никъде не следва задължението да бъдат осигурявани пари на всеки, който е решил да дава някъде образование и за това, че някой е избрал някъде да получава това образование. Държавата има задължение да осигури достъпно и качествено образование в учебните заведения – било на ниско или на по-високо ниво, говоря за висшето образование, които тя е създала. Искам да Ви обърна внимание, че в редица европейски държави е забранено смесването между държавна и частна дейност! Този, който работи в държавно училище или университет, в държавна болница, няма право да развива и частна практика, защото в много случаи той пренасочва

в районите, а те са повечето, където няма такива частни училища, а най-вероятно няма и да има – да гласуват срещу този текст. Ние, ако имаме мнозинство в следващия парламент, ще отменим този текст.

Господин Методиев, Вие сте бил министър на образованието, историк, човек с много опит и с много знания. Така е, но позволете ми да изразя несъгласие с твърдението Ви, че елитаризацията, ако мога така да се изразя, на образованието не засилва социалната диференциация. И това не е стара теза. Това е съвършено нова теза, тоест възможностите определени ученици и особено в по-ниските степени на образование, нямам предвид висшето образование, това е друга тема, да посещават елитни учебни заведения, засилва социалната диференциация, което е предпоставка за неравенство в по-нататъшното житейско развитие на младите хора. И пак повтарям – това не е стара теза, това са резултати от съвременни изследвания в много общества. Представете си, господин Методиев, ал. 3 на чл. 10 забранява на частните училища да събират такси, ако получават от държавата пари. Значи, по отношение на приходите те са изравнени с държавните училища. Ами аз се питам какво ще стимулира този частник да работи в тази област. За да има по-високо образование, по-качествено този учител и всички останали, които работят в частното училище, трябва да получават повече, тоест разходите за единица ученик от това училище са много по-големи, отколкото в държавното училище. Изобщо на каква основа ще се базира предположението, че частното училище ще произвежда много по-качествени знания за учениците, след като нямат тези материални стимули? Как ще стане това? Ще се събират допълнителни такси, допълнителни средства от учениците и родителите ли? Как ще се реализира тази идея? Иначе, изглежда като абсурдна на фона на тези ограничения, които са наложени в този чл. 10.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, които ми направихте реплики. Първо, реплики. Първо, държа да кажа, че аз съм много благодарен – много хубави думи казахте по мой адрес, че съм историк, че – друго… Истински Ви благодаря, защото в тази зала такива неща не се случват! Първо – на господин Ивелин Николов, за регионалната несправедливост. Господин Николов, аз ще го кажа по малко остър начин. Държавата и правилата не трябва да поощряват ленивия. Държавата и правилата трябва да поощряват инициативния. Аз така разбирам нещата. Ако в даден район има прекалено много лениви хора, които са се облегнали на това, че държавата им е социална патерица, ами няма да имат частна мрежа от училища. То е естествено. И така трябва да бъде. Не може да стане по друг начин! Вие сте инициативен човек. Стигнал сте до това да сте един от партийните лидери на БСП. Не сте го направили от мързел! Аз съм сигурен в това нещо. По отношение на финансовия норматив – това го каза господин Имамов. Да, колеги, прави сте. Това е лошо, че трябва да се урежда с подзаконови действия. Така е. И винаги тези въпроси са попадали от закона в подзаконовите документи и там тези спорни неща, които се изтъкват тук като основателни за притеснения, трябва да бъдат решени. Те обаче не са част от този дебат в момента. Към господин Имамов още нещо, съвсем кратко. Господин Имамов, частно равно на елитно и на елитарно – сигурно е вярно, може би има такъв подтекст, но не е вярно – категорично, за България! Аз в това съм сигурен. Има гимназии – общински, които имат изключителен авторитет сред населението на даден град, в областта, които едно частно училище не може да ги стигне. Това всеки един от нас може да го каже веднага за всяка област, за всеки изборен район, в който участва при избори. Няма такова изключение! Просто е факт. А като сложите до това авторитета на професионалните гимназии, за които господин новият министър ще се окаже, че е много назад с материала, тоест някъде при Сталин се върна, той не знае точно каква е мрежата, но е нормално за нов министър такива неща да се случват. Ние там сме още по-напред.

равният достъп не гарантира равно качество, мое дълбоко убеждение. Равният достъп е гарантиран с това, че ние имаме над 7000 смесени паралелки, защитени училища, имаме огромен брой средищни училища, имаме закупен през последните 15 години автопарк, с който пътуват децата. За равния достъп държавата е дала много в тези 15 години, включително по време на Вашето управление. (Шум и реплики.) Този равен достъп е до такава степен преминал всички приоритети, че накрая е извършил една глупост, да Ви го кажа точно. И ще Ви кажа защо. (Председателят дава знак, че времето изтича.) Извинявам се, госпожо председател, ще отнема още десет секунди. Защото не се дава никакво образование в смесените паралелки. За никакво качество не става дума. За какво Ви е този достъп?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо заместник-министър! Всички тук, в тази зала, изказващи се преди мен, говориха за финансиране на частните училища, говореше се за финансиране на институцията „училище”. Коректността изисква да цитираме правилно чл. 10, ал. 1, в която се казва, че частните детски градини и частните училища могат да получат държавна субсидия при реда и условията на този закон. Тоест, тук нямаме една абсолютна хипотеза. Думичката „може” означава, че това е допустимо. Припомняйки Конституцията на Република България, че училищното образование е задължително до 16-годишна възраст, ние трябва да разгледаме нещата от страна на българското дете. Българското дете трябва да получи пари от държавата за своето образование. Коя ще бъде институцията училище – общинско, държавно или частно, което то ще избере, е избор на неговите родители, а след като в училището се осъществява обучение по реда и изискването на този закон и на държавните общообразователни стандарти, тогава къде е противоречието? Няма противоречие! Моят апел към всички Вас е, когато гласуваме този текст, да четем коректно разпоредбите в него, да мислим за българското дете, което няма значение къде се обучава, то трябва да получи пари за своето образование. И освен това нека не спекулираме с факта, че децата в малките населени места, където няма частни училища, ще бъдат ощетени. Не, те няма да бъдат ощетени. Финансирането на образованието минава през четири стълба – първият стълб е равният достъп и тази основна сума за издръжка, която ще бъде за всички училища и за децата, които ще се обучават в тях. Има допълнителни средства. И сега ги има. Означава ли това, че децата, които учат в средищно училище, затова че за тях се осигурява по-голяма издръжка, ощетява децата, които са в региони, където няма средищно училище? Самите аналогии са несъстоятелни и непопулярни. Финансирането на частните училища и детски градини означава равен достъп до образование, и нека да бъдем коректни, и нека не гледаме на нашите деца, свързвайки ги само с институциите. Те трябва да получат качествено образование, а къде ще го получат, е техен избор.

Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, госпожо заместник-министър! Аз съм казала своето мнение и преди три седмици, но ще си позволя да кажа нещо в тази дискусия, защото от нея натам всъщност с цялото неудобство на това, че няма да постигнем отговори, ще продължим да задаваме въпроси. Хайде, да спрем с общите фрази. С господин Методиев няма да спорим. Ние имаме принципно несъгласие по една важна теза – гарантираме ли, можем ли, равен достъп на всяко българско дете до качествено образование? Записали сте го в закона и аз съм го подкрепила. Оттам нататък да спрем да говорим за свободен избор, защото на някои не им даваме такъв избор – това е големият разговор, защото се е родил далече, защото се е родил високо, защото родителите му са бедни. за пореден път ще стигнем до говоренето как ние, държавата, ще плаща много упорито, за да тръгнат децата на четири години на училище. Ама, Вие знаете днес, че въпреки записа в закона, че обучението в задължителната предучилищна подготовка е безплатно, шестгодишните плащат такси,

На всичките всичко, а вътре кой както може се оправя – това е големият разговор. Защото, ако беше лесно, щяхте да го въведете от 1 септември, а не да обяснявате, че някой друг, когато заработи достатъчно, след три години ще изпълни Вашата воля днес. Политическата воля се заявява тогава, когато можете да я реализирате. Премислили сте ресурсите, направили сте сметката, казали сте ни: „Гледайте си работата, Вие говорите идеологически! Ние имаме пари.” Какво имате бе, хора?! Какво имаме?! Имаме говорене – спорно, неясно, с всякакви хрумки на всеки. Прав е колегата Иванов – не се раждаме всичките равни. Моята човешка воля е да се опитаме да дадем възможност на всички да бъдат равни, защото не е вярно, че най-богатите са най умни и те седят в тази зала.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Има нещо, което наистина не разбирам, а то е свързано с обсъжданията ни в края на миналата година на бюджета за образование. Защо този процент за образование нарасна само с 0,1%? Защо, уважаеми колеги, Вие не предприехте каквито и да било акции, за да убедите Вашия вицепремиер господин Дянков, че на българското образование са необходими средства, за да гарантирате, както Вие казвате, равен достъп? Нека да не се заблуждаваме. В частните детски градини и училища таксите, които плащат родителите, са между 5 и 10 хил. евро. евро. За какъв равен достъп Вие говорите и за какво качествено образование – било за средно статистическите българи и за децата, които произхождат от изключително богати семейства?! затова коментираме, че така трябва да правим законите, че те да решават въпроси, те да решават проблеми. В момента Вие не решаване нито един проблем, напротив – задавате един

Все пак питайте българския народ: съгласен ли е с данъците, които плаща, да поема и образованието на изключително богатите деца, които не винаги са най-умните? (Шум и реплики.) Питайте българския народ. Защо се плашите да питате българския народ? Аз например не съм съгласна с моите данъци да се плаща образованието на децата на хора, на които, дето се казва, все пак месечният им доход или вечерята им в един ресторант е 1000 евро.

Искам чисто прагматично да споделя. Миналия мандат бях народен представител от Монтанския регион и имах среща в Чипровци с директорката на тамошното училище. Чипровци, знаете, е една от от книжовните школи на България и там е интелигентен народ. Тя тогава споделяше, че с намалелия брой ученици, едно прекрасно училище, една нова сграда с физкултурен салон, не могат да издържат сградния фонд, защото парите фонд, защото парите следват ученика. Каза: „Ние просто не можем с тези средства, които са на един ученик, по броя на учениците да поддържаме този сграден фонд, а тенденцията е да намаляват жителите”. Та питам аз: като се отвори и тази възможност частните училища да се финансират по този начин и една част от учениците, които сега са в общинските училища, ще се оттеглят, като ще трябва да се затворят тези останали общински училища, защото не могат да се издържат сградите им с малкия брой ученици, какво ще направим?! Както обезлюдихме сума ти други училища и ги разпродадохме ли? Както в София, тук детските градини ги приватизираха и сега няма детски градини. Какво ще правите при обратния вариант? То е ясно, че няма да стигнат парите в този процес. Ще трябва да се затворят чисто по финансови причини ред общински училища в тези по-слабо икономически развити райони. За мен е пределно ясно, че така ще стане. Както се нароиха и колко университета и не знам колко болници. В крайна сметка все пари не достигат и все се оплакват хората, което е реално, че нито на здравеопазването се е повишило кой знае колко качеството, нито на университетите, нищо че се произведоха триста и колко

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Струва ми се, че трябва да се върнем в началото на месец декември, когато говорихме за бюджета и когато обяснявахме с колко е увеличен бюджетът на образованието. Няма нищо за неразбиране, когато говорят числата. Числата можем да ги интерпретираме както си искаме, когото искаме да критикуваме. Но когато трябва да видим реалностите, те са следните: увеличение на учителските заплати, а не разваляне на седянка; осигуряване на допълнителни средства за равен достъп на образование за средищни училища, за извънкласни дейности в полза на българския ученик и на българското училище. Създаден е проблем с частни училища от 1992 г. Създадени са училищата, искаме те да обучават учениците си по утвърдените учебни програми, да отговарят на всички изисквания, учителите, които ги обучават, да отговарят на необходимата квалификация, а в един момент казваме: „Ама, справяйте се сами!” Някак си нещата излизат от логиката и от контекста. Освен това нека да спрем да говорим какво ще правим с децата, които са бедни и са се родили в отдалечени райони. В момента за тях В момента за тях има осигурени средства, за да получат своето задължително образование. Колеги, когато говорим, нека да бъдем обективни и нека да не смятаме, че светът едва ли не ще започне след нас. Той е започнал. Българското образование се е развивало, но сега трябва да направим и процеса справедлив, а не зад разни популистки тези да смятаме, че можем да разрешим проблема. Благодаря.

Първо ще подложа на гласуване предложението на народните представители Валентина Богданова, Янаки Стоилов и Ивелин Николов за отпадане на чл. 10. Комисията не подкрепя предложението. Моля, гласувайте.

Гласували 78 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 2. Предложението е прието.

„(2) В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска упражняването и налагането на религиозни и/или политически идеологии.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11. Изказвания? Господин Алиосман Имамов. нашето предложение е в потвърждение на нашето убеждение, че проблемът с политизацията на образованието е сериозен проблем за нашата система. Той не се отнася към отделна партия или отделно правителство. Този проблем ще продължава да създава сериозни пречки за изграждането на ефективна образователна система в страната. Затова ние в ал. 1 предлагаме изрично да се посочи текст, който законово да гарантира, че в нашето училище няма да се извършва политическа дейност или дейности, свързани с упражняването на политическа активност. По отношение на ал. 2 предложението може да се разглежда като редакционно, като към забраната на идеологии ние добавяме „и упражняването на идеологии”. Смятаме, че по този начин ограниченията се отнасят по-адекватно към изграждането на образователната система и ефективността на образованието изобщо.

Защото проблемът с деполитизацията е сериозен. От тази гледна точка мнозинството държи да няма такова ограничение. Защото проблемите на образованието се партизират и политизират дори предизборно в момента. Преди малко тук беше изречена една лъжа – как са увеличени заплатите на учителите. Никой не се сети за куриозния факт, че провалилият се министър Сергей Игнатов в деня, когато подава оставка, бил подготвил да подпише заповедта за вдигането на учителските заплати, ама нá, подал оставка и не я подписал. И сега интересно е кой ще я подпише и кога, защото новият министър сигурно не знае, че Игнатов е подготвил тази заповед за повишение на учителските заплати. А сега сме 7 февруари и някой лъже, че са се увеличили учителските заплати.

госпожо председател. Уважаеми колеги, когато заседаваше парламентарната комисия, аз съм подкрепила предложението на колегите Хамид и Имамов. За мен е изключително важно, казвам го сериозно и даже от трибуната ще помоля заместник-министър Дамянова, ако не възразяват колегите, с които тя разговаря, да изясним защо всъщност този текст не е подкрепен. Правилно е, което предлага вносителят, че в училищата и детските градини не бива да се налагат идеологически, политически и религиозни доктрини. Това, което обаче предлагат колегите, е вярно и според мен е важно – да не се налагат, но и да не се упражняват, защото упражняването е един от най-работещите, за съжаление, варианти за тяхното налагане. И когато изрично сме записали в закона този текст, според мен той ангажира, прави прозрачна дейността в училищата и детските градини, позволява и външен контрол. В този смисъл съвсем искрено се обръщам към Вас с желание да подкрепите предложението на колегите и да помоля моите колеги от комисията, които не подкрепиха този текст, а той е важен и аз се надявам да си дадете сметка, че е такъв, заместник-министър Дамянова да се опита да обясни основанията за отхвърлянето на този текст. Той не противоречи на това, което прави вносителят, но го конкретизира в рамки, които позволяват сериозен публичен контрол, а ние сме част от тези, които сме задължени да го правим. Благодаря.

да приемем предложението на колегите Имамов и Хамид в частта му по ал. 2, което гласи, че в системата на предучилищното и училищното образование не се допуска упражняването и налагането на религиозни и/или политически идеологии. Колеги, предлагам да подкрепим ал. 2 в предложението на господин Имамов и господин Хамид, независимо че в комисията сме отхвърлили това предложение. Благодаря. Няма. Други народни представители? Няма. Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народните представители Алиосман Имамов и Хамид Хамид за промени в ал. 1 на чл. 11 – в края да бъдат добавени думите „и деполитизирано”. Комисията не подкрепя това предложение. Гласуват

Гласуват 79 народни представители: за 11, против 37, въздържали се 31. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Имамов и Хамид за редакция на ал. 2, в чл. 11. Комисията не подкрепя предложението, но в пленарната зала се изказа обратното предложение от госпожа Галина Банковска. Поставям на гласуване предложението на народните представители Имамов и Хамид

Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 12 по вносител, подкрепен от комисията.

„директор на училище”. Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и т. 2. Комисията подкрепя предложението по т. 3. Има предложение от народния представител Огнян Стоичков. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Станислав Станилов: „В чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: а) в т. в т. 8 след думата „здравното” се добавят думите „моралното, религиозното” б) създават се нови точки 16, 17 и 18 със следното съдържание: „16. учителската правоспособност и квалификация; 17. извънкласната и извънучилищната дейност; 18. едногодишната издръжка на децата и учениците в държавните и общинските градини, училища и обслужващи звена” в) останалите точки се преномерират.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Лютви Местан: 1.В чл. 22, ал. 2 се създават нови точка 1 и точка 7: - т.1. за усвояване на българския книжовен език; т.7. държавни зрелостни изпити по учебни предмети или цикъл от учебни предмети и оценяването на резултатите от тях. 2. В чл. 22, ал. 2 точки от 1 до 5 по вносител се преномерират съответно на 2 до 6, а точки от 6 до 17 вносител - съответно на 8 до 19. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Веселин Методиев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Огнян Стоичков. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Галина Банковска. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22: „Чл. 22. (1) Държавните образователни стандарти са съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в системата на предучилищното и училищното образование, както и за условията и процесите за тяхното постигане. (2) Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование са за: 1. предучилищното образование; 2. учебния план; 3. учебното съдържание в общообразователната подготовка; 4. учебното съдържание в профилираната подготовка; учебното съдържание в профилираната подготовка; 5. придобиването на квалификация по професия; 6. приобщаващото образование; 7. гражданското, здравното и интеркултурното образование; 8. оценяването на резултатите от обучението на учениците; 9. информацията и документите; 10. институциите; 11. физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностното развитие; 12. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала; 13. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 14. управлението на качеството в институциите; 15. инспектирането на детските градини и училищата; 16. финансирането на институциите, нормирането и заплащането на труда; 17. организацията на дейностите в училището. (3) Държавните образователни стандарти по ал. 2, т. 1-4, 8-10, 12-15 се приемат с наредби на министъра на образованието, младежта и науката. (4) Държавните образователни стандарти по ал. 2, т. 5 и 7 се приема с наредби на министъра на образованието, младежта и науката съгласувано със (5) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 6 се приема с наредба на Министерския съвет. (6) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 11 се приема с наредба на министъра на образованието, младежта и науката и на министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите и с министъра на физическото възпитание и спорта. (7) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 16 се приема с наредба на министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.

Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожи и господа народни представители, задължена съм на комисията, че е подкрепила моето предложение по т. 3. Благодаря на председателя на комисията, който ме е коригирал, защото аз все пак съм поискала съгласуване с Министерството на финансите, но той правилно е преценил и Вие правилно сте гласували, че този орган е министърът на финансите. Сериозно по неподкрепеното ми предложение. В групата стандарти, които следва да доработят в закона и да уредят технологията за неговото изпълнение, нашето предложение е да бъде включена фигурата на директора – на училището или на детската градина, както прецените. В началото ние много спорихме за това следва ли учителят да бъде изведен пред скоби, когато говорим за Закон за училището. Вие решихте, че в групата „Педагогически специалисти” той се чувства удобно и в една глава все пак сме преценили, казали сме, че има и учители освен възпитатели, педагогически съветници и всички, които формират колектива, който работи в едно училище. Само че законът дава сериозни ангажименти и вменява отговорности на директора, в случая на училището. Казвам това, защото ние ще се върнем към спора що е автономия, как тя се гарантира с Обществения съвет, в който директорът не участва, чрез настоятелството, което алтруистично събира пари по молба на директора, но той не може да ги контролира. Заедно с това му вменяваме много отговорности, които изискват особен престиж, особен статут, сериозна подготовка. Не просто провеждане на конкурси със спорни резултати, а безспорни фигури. Аз гледам със симпатия колегата Дукова, тя се е явявала на конкурс, директор на училище е и може да прецени, че става дума за сериозен ангажимент. Следователно, неговият статут трябва да бъде ясен, изискванията към него – безспорни, включително правата му – не тълкувани, а законово уредени. В този смисъл аз наистина моля сериозно да прецените смисъла на това предложение. Не е проблемът в това какво мислят една част от нашите социални партньори – там този спор винаги ще стои. Хубаво е законът да предвиди подобен стандарт. стандарт. Предлагам Ви да го подкрепите. Накрая искам да кажа, че колкото повече законът върви към своето приемане, толкова повече ще съжалявате, че не приехте нашето предложение по т. 1 законът да се нарича „Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка”. Реплики? Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, взимам думата, за да представя предложението на господин Местан. С това предложение допълваме два нови стандарта, първият от които е създаване на стандарт за усвояване на българския книжовен език. Проблем на предходните закони, включително и на сега действащия, е, че няма стандарт за българския книжовен език. Това искаме да направим като допълнение. Считаме, че е изключително важно. Следващата точка е създаване на стандарт за държавни зрелостни изпити. Досега в закона няма такъв стандарт. Всеки министър сам определя съдържанието и начина на оценяване на зрелостниците. Искаме това нещо да влезе като стандарт в закона. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми колеги! Държавните образователни стандарти, които се предвиждат в разглеждания в момента законопроект, всъщност изпълняват функциите на държавните образователни изисквания, които са въведени със Закона за народната просвета, и общо взето имат същия смисъл. Една от задачите на разработването и приемането на новия Закон за училищното и предучилищното образование е да се преподреди и систематизира системата от нормативни актове. По тази причина работната група, която е работила по закона, е преосмислила и е подредила по различен начин в известна степен съществуващите в момента държавни образователни изисквания, така че да се отговори на искането на работещите в сферата на образованието за по-малко и по-добре структурирани нормативни документи. Предложенията на колегите за второ четене, които не са приети от комисията, по същество са за обособяване на една материя в отделен стандарт. Те не предлагат друго виждане за съдържанието на подзаконовите нормативни документи, а друго виждане за структурирането на материята. В частност, предложение за отделен стандарт за учителска правоспособност и квалификация; отделен стандарт за директор на училище. Според замисъла на вносителя, тази материя ще бъде уредена в стандарта за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и педагогическите специалисти. Отделен образователен стандарт за усвояване на българския книжовен език вносителят предлага и комисията го подкрепя това да бъде част от стандарта за съдържанието на общообразователната подготовка. Отделен стандарт за държавните зрелостни изпити и оценката на резултатите от тях не е необходим, защото се предвижда да има стандарт изобщо за оценката от резултатите на обучението и в частност тук ще се третира въпросът за резултатите и за организацията на зрелостните изпити. Аналогично стандартът за едногодишна издръжка на децата и учениците ще бъде покрит в стандарта за финансирането на институциите, нормирането и заплащането на труда. Колегите аргументират предложенията си с важността на разглежданите въпроси и считат, че като обособим дадена материя в отделен стандарт ясно ще покажем, че съзнаваме значимостта на този въпрос и комуникацията с обществото ще е по-добра. Този подход безспорно е резонен, но аз мисля, че е резонен и друг подход, в който на закона се гледа по-малко като на въздействащо публицистично произведение, а повече – като на една логична и функционално пълна система. В нея термините се дефинират и след това се използват съответно, а структурата отговаря повече на вътрешната логика на материята, отколкото на PR потребностите. Считам, че при изработването на закона именно този втори подход е имал предимство и предлагам да го подкрепим. Също така смятам, че ако ние изпълняваме отговорно и честно ангажиментите си на народни представители в публичните си изяви, трябва да допринасяме за изясняването и за правилната интерпретация на закона, а не да използваме терминологични и формални различия, за да манипулираме общественото мнение. Не смятам, че трябва да подценяваме интелигентността на хората, които работят в сферата на образованието. Те напълно са в състояние да възприемат и да разберат една логически построена съвкупност от закон и съответни подзаконови актове. Не вярвам да има директор, който ще се почувства подценен за това, че няма отделен стандарт и няма да може да си намери научните разпоредби в общия стандарт. Други неща са тези, които определят дали хората в сферата на образованието ще се чувстват достойно оценени. Както казаха и други колеги, това са възможностите за творческа работа, за професионално развитие и за достойно заплащане. Считам, че приемайки новия закон, ние ще създадем по-добри възможности и за успешно кариерно развитие, и за разгръщане на творческия потенциал. Безспорни са стъпките, които правителството прави за повишаване на заплащането. Така че предлагам да престанем да се фокусираме върху терминологичните си различия и върху различните си виждания за структурата на съдържанието, а да се концентрираме върху същността и също така не по-малко важно – върху адекватна, а не заблуждаваща комуникация с обществото. Благодаря за вниманието. Първа реплика – госпожа Богданова. Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Колега Михайлова, ние обсъждаме един член от закона, който казва каква следва да бъде подзаконовата нормативна база, на която ще се осъществява управлението на българското образование. Законът не е тюрлюгювеч, в който всеки трябва да намери себе си и отговор на свое щение. Това е закон, който урежда изискванията на държавата към начина, по който се организира, управлява и осъществява българското образование. Това е! Аз не разбирам по логиката на кой подход искането да има нарочен стандарт за директора, тоест държавата в наше лице да заяви изискванията си към него и да уреди правата му, е проблем на някакъв спорен подход. Много Ви моля, спорът не е терминологичен! Намерете един юрист, надявам се госпожа Цачева извън заседанието да ми помогне, за да Ви каже, че законът е закон тогава, когато е разчел термини, въвел ги е, дефинирал ги е и тогава основателно ще поиска да се осъществява и да се изпълнява, разбира се, и да се контролира. Всичко останало е художествено произведение, както справедливо отбеляза колегата Михайлова. Една уговорка – колеги, дискусията е на хора, които равноправно, експертно и отговорно участват в нея и никоя политическа конюнктура не Ви дава право да се усещате нито мой, нито наш, нито чийто и да е ментор. Приключих.

разбирам, че Вие твърдите, че този проблем е структурен, а не е проблем на съдържанието. Още от времето на Хегел съдържанието е оформено, а формата е съдържателна, респективно структурата има свое съдържание и тук става въпрос за уважението към хората, които си блъскат главата с училищата. Това, което няма свое съдържание и своя структура, е идеята Ви за възкръсване на потенциала. Темата за възкресението вече не е тема на материализма.

държавата съвсем ясно ще заяви изискванията към директорите в стандарта, който се нарича „За статута и професионалното развитие на директорите, учителите и педагогическите специалисти”. Това по никакъв начин не подценява директорите, нито пък означава, че няма да бъдат дефинирани техните права и задължения, нито пък че те няма да могат да си намерят мястото в този закон.

За господин Николов: не съм употребила думата „възкресение”. Употребих думите „разгръщане на творческия потенциал”, защото една от идеите в този закон е да дадем възможност на учителите свободно и творчески да организират работата си. Благодаря. Колеги, тук ще прекъснем интересната дискусия, тъй като времето ни притиска. С дискусията ще продължим утре. Съобщения за парламентарен контрол: Във връзка с персонални промени в Министерския съвет, гласувани от Народното събрание на 6 февруари 2013 г., въпросите и питанията от народни представители, зададени към освободения министър на образованието, младежта и науката, на които не е отговорено, се поемат от новия министър. Съгласно изискванията на чл. 83, ал.1 от Правилника министърът разполага най-малко с 48 часа , за да подготви отговори и да отговори лично. Министърът следва да има време да се запознае с въпросите и питанията, да актуализира отговорите, съобразно вижданията си и да има готовност да отговори в следващото заседание за парламентарен контрол на 15 февруари 2013 г. Такава е била практиката досега при структурни и персонални промени в правителствата.

Валентина Богданова и на питане от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще отговори на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова, и Любомир Владимиров и на 3 питания от народните представители Димчо Михалевски – 2 питания, и Корнелия Нинова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 16 въпроса от народните представители Станислав Станилов, Димчо Михалевски – 2 въпроса, Михаил Миков, Румен Такоров – 2 въпроса, Пенко Атанасов, Петър Мутафчиев – 4 въпроса, Милена Христова, Антон Кутев, Захари Георгиев, Валентин Николов, и Мая Манолова и на 4 питания от народните представители Димчо Михалевски – 3 питания, и Антон Кутев и Димчо Михалевски – общо питане Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на 3 въпроса от народните представители Любомир Владимиров, Иван Николаев Иванов, и Мая Манолова. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на 3 въпроса от народните представители Захари Георгиев, Венцислав Лаков, и Ангел Найденов. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на 17 въпроса от народните представители Георги Божинов – 8 въпроса, Димчо Михалевски – 2 въпроса, Джевдет Чакъров, Захари Георгиев, Милена Христова и Димчо Михалевски – общ въпрос, Венцислав Лаков, Александър Радославов, Цветан Сичанов, и Михаил Миков и на 3 питания от народните представители Димчо Михалевски – 2 питания, и Антон Кутев и Димчо Михалевски – общо питане. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на 10 въпроса от народните представители Емилия Масларова и Димчо Михалевски, Спас Панчев, Бойко Великов, Михаил Миков, Пенко Атанасов – 2 въпроса, Драгомир Стойнев, Михаил Михайлов, Станислав Станилов, и Александър Радославов и на 2 питания от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще отговори на 9 въпроса от народните представители Димчо Михалевски, Атанас Мерджанов, Антон Кутев, Румен Такоров, Пенко Атанасов и Пламен Орешарски – общ въпрос, Румен Петков и Милена Христова – общ въпрос, Иван Николаев Иванов – 2 въпроса, и Корнелия Нинова и на 2 питания от народните представители Димчо Михалевски и Сергей Станишев, Петър Мутафчиев, Корнелия Нинова и Милена Христова.

министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на 8 въпроса от народните представители Корнелия Нинова –2 въпроса, Дурхан Мустафа – 2 въпроса, Мая Манолова – 2 въпроса, Димчо Михалевски, и Пенко Атанасов – по един, и на питане от народните представители Пенко Атанасов и Емилия Масларова – общо, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Димитров, и Антон Кутев; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 2 въпроса от народните представители Димчо Михалевски, и Деница Гаджева, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Михаил Миков, и Иван Николаев Иванов; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на 2 въпроса от народните представители Любомир Владимиров, и Деница Гаджева; - министърът на околната среда и водите Нона Караджова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на външните работи Николай Младенов, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, министърът на културата Вежди Рашидов, и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи